Vladimir (HDZ)** 3. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova "Projekta obnove riječkog prometnog pravca", s Raspravu odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, financije i državni proračun. Državni tajnik ne kani dodatno obrazložiti prijedlog. Izvjestitelji odbora? odbora? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac i Damir Kajin.

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo iz ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Ja bih bila jako zadovoljna da se radi samo o ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova projekta obnove riječkog prometnog pravca. Ali gledajući u globalu da će kasnije na dnevni red također doći još jedan ugovor o jamstvu, radi se o novoj luci Zadar, radi se o novoj luci Zadar, pa kad usporedim iznose onda vidim da zaista možda riječki prometni pravac je daleko u lošijoj poziciji nego nova luka Zadar. O čemu se radi? Riječki prometni pravac 35 milijuna eura a Zadar nova luka 100 milijuna eura. Moglo bi se reći "Svi putevi vode u Zadar.". Koliko problema ima u riječkom prometnom pravcu ne samo što se tiče luke nego i drugih, ceste koje su u izgradnji kao što je cesta D404 a podatak je da ova cesta je trebala biti gotova krajem ove godine a bit će odgoda gradnje do 2009. i to zato što se dvije državne tvrtke ne mogu dogovoriti i uzaludno se dogovaraju o odšteti za prolazak ceste D404 područjem Delte i Brajdice i može se komotno ovo sve skupa svrstati u Guinessovu knjigu rekorda jer se ne mogu Hrvatske ceste i Hrvatske željeznice dogovoriti oko obeštećenja dviju zgrada koje bi se trebale sruštiti od Hrvatskih željeznica a da bi se mogla cesta dalje graditi. O našoj zaobilaznici riječkoj koja je žila kucavica postala praktički dio gradske ceste imamo promet 40 tisuća vozila dnevno a sjetimo se da smo prije nešto više od godinu dana dali suglasnost na zaduživanje za izgradnju splitske zaobilaznice koja treba imati 2020. godine i rađena je projekcija za 2020. godinu i dali smo suglasnost na projekciju prometa da se sagradi zaobilaznica. Pa ja se zaista pitam da li trebamo neke druge parametre i druga mjerila si uzeti u obzir jer za razliku od Split mogu isto vam navesti primjer porečke zaobilaznice koja se čeka trideset grad Poreč koji doprinosi 15% noćenja u Republici Hrvatske negdje oko 700 milijuna dolara u proračun a isto tako čeka zaobilaznicu 30 godina. Mislim da su nam malo prioriteti se pobrkali i da zaista ja nemam ništa protiv da se svi gradovi u Hrvatskoj razvijaju ali baš da se nekima sve daje a nekima samo mrvice, mislim da to nije dobro. Ako želimo pravilno decentralizirati zemlju i razviti zemlju onda to sigurno nije na ovaj način. Možda ako hoćemo možemo to i na auto-cestu. Znamo da žila kucavica, naša autocesta, nazovi autocesta Rijeka-Zagreb, ustvari polu autocesta koja je u svojoj dužini od 40 km, nije autocesta nego znamo da je polu autocesta, a plaća se kao da je autocesta. Isto tako u Istri nema niti jednog kilometra autoceste, a za tunel Učku se plaća 28 kuna, a za vijadukt preko mirne, a ja nisam čula da se nigdje u Hrvatskoj plaćaju vijadukti se plaća 14 kuna. Prema tome, i tu su nam nekakve relacije u U najmanju ruku mislim da bi trebalo na isti način tretirati sve krajeve Hrvatske, i da se na taj način jedino može razvijati Hrvatska na pravi način. Hvala. Poštovani zastupnik Damir Kajin u nastavku izlaganja Kluba zastupnika IDS-a. Gentleman se pokazao da je gentleman, Damir. **Kajin, Istina predsjedniče, … ono što ste primijetili, ali nisam znao da do te mjere pratite polemike između zastupnika i bivših zastupnika kao što ste eto na neki način involvirani u taj odnos između mene i gospođice Petir. Eto,

i ovaj zajam u iznosu od 35,3 milijuna eura, to je znači cirka 50 milijuna dolara, jasno da IDS mora podržati, riječ je o dogradnji kao što je rekla gospođa Dorotea Pešić-Bukovac, zagrebačkog terminala. Na taj iznos od 35, 3 milijuna eura Vlada će doznačiti 4,8 milijuna eura, što je još nekih cirka 40 milijuna kuna i to treba pozdraviti. Rijeka je u ovom mandatu mandatu dovršila cestu od Rijeke do Rupe, pri kraju je gradnja autoceste od Rijeke prema Zagrebu, gradi se, to moramo priznati, napadnut je de facto svaki metar te trase. Izgrađena je cesta od Riječke luke prema Bakru, nekih 600 milijuna kuna čini mi se ta dionica od 12 km, još je neki spor tamo pri samoj luci. Kaparirana je tzv. Riječka zaobilaznica, ugovorena je gradnja željezničke pruge od Rijeke prema Zagrebu koju mi inače nazivamo Nizozemskom prugom itd. I IDS jasno sve to podržava. IDS se kao stranka maksimalno koliko smo mogli angažirali i oko Lenca i ja tvrdim da sam bolje upućen, vis a vis Uljanika od mnogih u Rijeci koji tamo vladaju i oko Liburnije, i oko Jadran Crikvenice koji nema spasa, i oko brodogradilišta u Rijeci, ali gledajući sve Vlade do sada, one kao da Hrvatsku promatraju kao Hrvatsku do Učke, barem kada je riječ o Istri. Ja ne mogu shvatiti pazite, da se izdvaja 8 milijardi kuna, ili 9, za Nizozemsku prugu od Rijeke prema Zagrebu, a da investitori odnosno Vlada previđa točnije zaboravlja na tunel kroz Učku. Tunel je potreban Istri ali ja tvrdim da je potrebniji u ovom trenutku i Riječkoj luci i Zagrebu. Zašto? Njemački "Deutsche bahn" najveća svjetska prijevoznička tvrtka preuzima Slovenske željeznici odnosno luku Koper i ne trgne li se Hrvatska, i promet u Riječkoj luci biti će znatno manje. Tunel Učka ja tvrdim nije projekt samo za Istru, najmanje "za Istru" već je to prvenstveno prvenstveno projekt za Riječku luku, odnosno za Zagreb, jednom riječju za Hrvatske željeznice, a Zagreb bi kada bi se on izgradio doslovce trebao postati vodeći regionalni željeznički centar u tom dijelu jer bi ta pruga kroz Učku povukla i dobar dio tereta za sjeverne Italije i Francuske i onoga dijela Španjolske do Barcelone koji se inače prevozi preko preko Slovenije i dalje ide za Mađarsku, Češku, Sloveniju, Poljsku i da ne nabrajam druge zemlje. Utoliko mi ovom prilikom inzistiramo na tom tunelu, no, i to želim reći bez obzira što Istru mnogi krivo percipiraju, Istra nije samo turistička destinacija, ona je dominantno industrijska destinacija. Najveće gospodarske investicije u turizmu, u industriji, … su danas u Istri, izvoz je dva puta veći nego u primorsko-goranskoj županiji, sanirani su veliki sustav. U bruto-društveno proizvodu per capita županije Istarske industrija je na prvom mjestu sa gotovo 38% to je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj. Turizam je tek na trećem mjestu sa 10%, ali zašto sve to govorim, zato jer želimo reaktivirati luku Brčica, nedaleko Labina a to nije moguće bez tunela kroz Učku, a zašto sada ja govorim o tunelu odnosno o Brčici, zato što je i Brčica dio tzv. Riječkog prometnog pravca, jer Brčica je dio riječke luke. Sav novac od tih 40,1 milijun eura, to je cca 300 milijuna kuna, ide u Rijeku, a Brčica ovom prilikom ne dobija niti jednu kunu. Takav jedan maćehinski odnos vlasnika Riječke luke do Brčice odnosno do Istre doista vrijeđa. Ja ponavljam, i ovom prilikom mi smo 100% jasno za ovaj zajam ali vrijeđa da u Istru po ovom osnovu ili nekom sličnom najbolje je izvući paralelu sa uređenjem zadarske luke opet ne ide niti jedna lipa. Možda to ponekad da budem ciničan nije ni loše, zašto? Jer vas to tjera da sami nešto učinite, da ne čekate na pomoć Vlade ali ono što bi narod rekao što je previše, previše je. Ne znam, vlada Poreču ustupa 24 hektara zemljišta i kaže to vam je za dvoranu, to vam je za zaobilaznicu, to vam je za bazen, to vas je za školu i nemojte nas ništa pitati, a jednome Zagrebu, Splitu, Osijeku ili Varaždinu participirat će sa 50% cijene u gradnji njihovih dvorana, koje su doista bezobrazno skupe, 700, 800, milijardu kuna ne znam koliko, a ona u Poreču sa 3500 mjesta koštat će maksimalno 80 milijuna kuna. Pa si ja onda postavlja pitanje tko u ovoj zemlji na jedan takav način crpi sredstva iz državnog proračuna. Zašto sam rekao da ponekad nije loše da sav teret ostane na vama upravo zbog tih primjera, jer doista se morate pokrenuti i nešto sami napraviti, a onda je to kasnije i najlakše Međutim, još jedanput ću ponoviti što je previše, previše je. Interes države kao da staje na granicama Učke, Županije istarske. Ali kada treba izvlačiti sredstva u državni proračun, e onda je najdjelotvornije najdjelotvornije upravo na tim istarskim prostorima. I utoliko ja doista još jedanput kažem, mislim da bi bilo oportuno kada bi se neki drugi takav zajam ili nekim drugim takvim zajmom netko u Vladi ili u nadležnom ministarstvu sjetio i Istre. Hvala. Klub HDZ-a poštovana zastupnica Irena Ahel. **Ahel, Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Pa evo ne mogu na samom početku ne osvrnuti se na to što su kolege iz Kluba IDS-a govorili. Međutim, za razliku od njih ja ću na samom početku naglasiti da je ova Vlada najviše od svih Vlada do sada uložila upravo u Primorsko-goransku županiju i mnogi projekti koji nisu do sada završeni mogli su biti realizirani i davno prije da su se neke od prijašnjih Vlada potrudile barem učiniti taj napor da pripreme projektnu dokumentaciju. No, evo ja ću se u svom izlaganju u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice skoncentrirati na ono što i jest točka ovog dnevnog reda a to je sam zakon o, Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova projekta obnove riječkog prometnog pravca s konačnim prijedlogom zakona. Zakonom se utvrđuje Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren Ugovorom o zajmu između ABR-da i Lučke uprave Rijeka za financiranje dodatnih troškova projekata obnove riječkog prometnog pravca. Ukupni dodatni troškovi projekta obnove riječkog prometnog pravca povezani s prekoračenjem troškova izgradnje glavne lučke komponente zagrebačkog terminala i nedostatkom financijskih sredstava za tehničke usluge u pripremi, modaliteta za koncesiju na zagrebačkom terminalu procijenjeni su na oko 40 milijuna eura. ABR će sufinancirati dodatne troškove projekta u iznosu od 35,3 milijuna eura, a ostatak od 4,8 milijuna eura osiguran je u državnom proračunu u skladu sa izbornom obvezom Republike Hrvatske. Prema uvjetima ponuđenim od ABR-da Lučkoj upravi Rijeka zajam će biti odobren na 13 godina uz poček od 4 godine. Sredstva zajma bit će na raspolaganju za korištenje odmah nakon što Ugovor o jamstvu stupi na snagu, a korištenje kreditnih sredstava predviđa se do 31. prosinca 2010. godine. Slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Rijeka …/govornik se ne razumije./… projekt između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Lučka uprava Rijeka je potpisala ugovor o zajmu sa ABR-dom. Najznačajniji objekt projekta obnove riječkog prometnog pravca je izgradnja novog zagrebačkog pristaništa. Ukupna dužina pristaništa bit će 600 metara od čega će se u prvoj fazi izgraditi 300 m. Zbog dubine mora novo zagrebačko pristanište omogućit će prihvat brodova svih veličina. Ugovor o projektiranju zagrebačkog pristaništa je potpisan 22. travnja 2003. godine s japanskom konzaltinskom tvrtkom Nippon key iz Tokia. Građevinska dozvola je ishođena 25. kolovoza 2005. godine, a dopuna građevinske dozvole za optimiziran tip gradnje pristaništa ishođen je 14. srpnja 2006. godine. Za izvođenje ovog najsloženijeg građevinskog dijela projekta sukladno potpisanom sporazumu o zajmu, a prema proceduri međunarodnog javnog nadmetanja za radove sa pretkvalifikacijom odabrana je japanska tvrtka Kajima Corporation s kojim je 24. studenog 2005. godine potpisan ugovor o građenju. U razdoblju od 1957. do 1986. godine izvršen je niz istražnih radova na temelju kojih je 2000. godine kao sastavni dio idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole izgrađen geo tehnički elaborat. Na zahtjev revidenta glavnog projekta Lučka uprava Rijeka je tijekom 2006. godine izvršila kontrolna ispitivanja stanja morskog dna na podmorskom dijelu budućeg zagrebačkog pristaništa. Stručni izvještaji i analize izrađeni od strane Geotehnik Consulting Group iz Londona pokazali su da je morsko dno na prostoru budućeg zagrebačkog pristaništa prekriveno sa vrlo mekanim morskim sedimentom i slabo nosivim glinenim slojem, te da su potrebna znatna dodatna ulaganja u stabilizaciju morskog dna kako bi se postigla zahtjevna nosivost temeljnog nasipa obale. Zbog naglog rasta kontejnerskog prometa planira se novo zagrebačko pristanište izgraditi kao kontejnerski terminal. Takva prenamjena iz višenamjenskog u kontejnerski terminal inicirana zahtjevima potencijalnih koncesionara prvenstveno brodara proizvela je potrebu pojačanja strukturnih elemenata kao i ponovnu provjeru stabilnosti i slijeganja obalne konstrukcije. Prije početka radova na temeljnom nasipu obale potrebno je izvršiti poboljšanje morskog dna zbog stanja utvrđenog istražnim radovima kao i zbog povećanih opterećenja uslijed prenamjene kontejnerskog terminala. Izvršenje ugovora o jamstvu osim potencijalne financijske obveze otplate zajma u svojstvu jamca u iznosu cjelokupnog zajma, kamata i drugih troškova koji nastaju na temelju ugovora o zajmu zahtjeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske kako bi se osigurala uspješna provedba projekta. U tu svrhu će Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u godinama tijekom provedbe projekta u sklopu svog razdjela proračuna planirati iznos u protuvrijednosti od 4,8 milijardi eura. Zbog iznimnog značaja Rijeka …/Govornik se ne razumije./… projekta ne samo za grad Rijeku već za Republiku Hrvatsku pa i šire važno je da se taj projekt što prije realizira i ovim Prijedlogom zakona o o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova projekata obnove riječkog prometnog pravca potvrđuje se briga ove Vlade za Rijeku kao našu najveću i najznačajniju luku. I ponovit ću još jedan puta ono što sam rekla na samom početku. Ova Vlada je najviše od svih Vlada do sada uložila financijskih sredstava u Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku, pa će se tako izgradnjom ravničarske pruge i završetkom izgradnje punog profila auto ceste Rijeka-Zagreb stvoriti uvjeti za potpunu iskorištenost kapaciteta Riječke luke. Stoga, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona.